Заповядайте, господин Добрев, имате думата. ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! При липсата на желание за изказващи се от която и да е парламентарна група предполагам, че има консенсус това Народно събрание и ние ще подкрепим с пълно мнозинство нашето предложение за компенсация на обществените организации. Вероятно Ви омръзна да мотивираме това предложение пред Вас и аз ще бъда съвсем кратък, но ще го направя още един път. Само преди дни имахме рекордни цени на електроенергия в България, достигащи във вечерния пик над 1170 лв. в продължение на часове. Тези пари ги няма в бюджетите нито на училищата, нито на детските градини, нито на църквите, джамиите, останалите религиозни храмове, нито в общинските бюджети, нито в болниците, нито в културните институции или които и да са други обществени организации, които не могат просто да вдигнат цените така, както го прави бизнесът. Тоест тези всички институции ще се окажат в невъзможност да си плащат сметката за ток или ще се окажат ще се окажат в ситуация, в която трябва да съкращават други разходи, включително от заплати, каквито случаи вече има, за да си платят сметката за тока. И това, което Ви предлагаме, е нещо елементарно. Дайте да компенсираме разликата между пазарната цена от 1170 лв. до прогнозната пазарна на Регулатора от 119 лв. в пълен размер. Тоест дайте от държавния бюджет, от парите, които държавата има, да компенсираме разликата в тази цена, за да могат всички тези организации да продължат да функционират. Ще кажете: откъде ги има парите? Има ги от свръхприходите в самата енергетика. Очакваната печалба на АЕЦ „Козлодуй“ за месец март от тези високи цени е над 1 млрд. лв. Компенсацията, която иска бизнесът, въпреки че ние сега предлагаме за обществените организации, Вие отхвърлихте компенсацията за бизнеса, която искахме, но тя без горния ѝ праг беше в размер на 700 милиона. Тоест АЕЦ изземва 1 милиард и връща 700 милиона. Парите ги има и ние недоумяваме, не можем да разберем защо Вие не желаете, не желаете, и това ще се види съвсем скоро с гласуването. Надявам се да ме опровергаете, като всички единодушно гласуваме в подкрепа на този проект на решение. Но най-вероятно ще се окаже, че не желаете да дадете пари, които ги има, за да компенсирате тези важни организации. Колкото и да не Ви се иска, провалът на това управление е точно в сферата на енергетиката. Най-големият провал! Във всички сфери има проблеми, но тук е най-големият провал. Най-голям провал, защото той води срещу себе си всички тези високи цени, за които чух, че колеги дори от БСП днес в телевизионния ефир са се противопоставили. Казвали са колко са лоши тези високи цени. Тези високи цени, колеги, нямаше да ги има, ако ние бяхме дали компенсации на бизнеса, защото най-голямата причина за покачването на цените в България е високата цена на електроенергията. Тя в някои дни и часове е 10 пъти по-висока, отколкото нормалните ценови равнища от миналата година, и ако ние като една нормална държава бяхме дали компенсация за бизнеса – не пълна компенсация, така, както искаме за обществените организации. За обществените организации искаме 100% компенсация, като за ЕРП-тата. За бизнеса искаме 75% компенсация. Бизнесът да си плати едната четвърт от увеличението, но държавата да вземе от тези пари, които бизнесът е дал. Не пари от данъци, не пари от бюджета, а пари, които се събират от скъпия ток в енергийните предприятия, и да върне три четвърти от тях на бизнеса. Ако бяхте приели нашите решения, които многократно вече предлагаме тук, това щеше да се е случило и олиото нямаше да струва – някой от Вас ще каже: шест-седем лева, а щеше да струва толкова, колкото във Великобритания например – един Стигаме до абсурдната ситуация в България основни хранителни продукти да са в пъти по-скъпи, отколкото в други държави в Европейския съюз. Единствената причина за това са скъпите енергийни ресурси и липсата на компенсации. Не защото имало някъде спекула. Пазарът в България е достатъчно конкурентен. Колкото и КЗК-та да пратите и всякакви други проверяващи в магазините, те няма да установят нищо по-различно от това, че стоката е скъпа при производител. А е скъпа при производителя, защото на този производител токът му е безбожно скъп. За пореден път Ви приканваме дайте да дадем 100% компенсация на обществените организации, църкви, джамии, училища, детски градини, старчески домове, читалища, болници, общини и други подобни обществени организации, така както дадохме, и правилно дадохме 100% компенсация на ЕРП-тата. Дайте да дадем 75% компенсация на бизнеса, защото в противен случай ще продължим да наблюдаваме тези екстремно високи цени на продуктите. Те ще стават още по-скъпи. Знаете ли защо? Защото очакваме увеличение на газа от 1 април с повече от 50%. Няма да се учудя, ако увеличението на газа от 1 април е и 100%, защото цената в България в момента е 113 лв., което е 60 евро, да кажем. А цената на газа на международните борси от началото на този месец е между 150 и 300 евро. Значи от 60 трябва да стигнем над 120, 130, 150 евро. Каквито и непазарни механизми да приложите, за да потискате тази цена, някой рано или късно ще трябва да плати сметката. Да, може да е някое друго правителство и може би не толкова далеч във времето, но някой в крайна сметка ще плати тази сметка. Още веднъж Ви призовавам – подкрепете предложението за 100% компенсация на обществените организации, осъзнайте се и подкрепете 75% компенсация за скъпата електроенергия и скъпия газ за бизнеса, защото в противен случай нашата инфлация няма да е два пъти по-висока, отколкото в Европейския съюз, както е сега. Заради липсата на компенсация може да стане и три пъти по-висока. Няма да се учудя, ако наблюдаваме и инфлация около 20% в следващите месеци. Благодаря.

Господин Добрев, когато преди няколко месеца започнахме за първи път да обсъждаме това Ваше предложение, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ имахме някои обструкции по отношение на тези 100%, които Вие предлагахте. Ние тогава очаквахме активност от министерствата на финансите и на енергетиката, които да дойдат с разчети, и когато отхвърлят едно такова предложение, което и тогава беше необходимо, но към днешна дата вече е критично необходимо предвид промените в обстоятелствата, които наблюдаваме, нашите притеснения тогава бяха по отношение на стоте процента. Очаквахме министерствата да дадат някакви варианти – 50%, 70%, на база на конкретни цифри. Това не се случи. Това не се случва и до ден днешен. Повече от три месеца може би обсъждаме това предложение. Предвид променените обстоятелства вече и ние сме на позицията, че ще го подкрепим точно защото и печалбите, които в момента се генерират в енергетиката, могат да си позволят да покрият тези суми, дори и тогава да сме имали обструкциите по отношение на това дали тези 100% биха могли. По-нататък в изказване ще взема и друго отношение, но в този конкретен случай Ви казвам за тази промяна в нашето намерение, защото ние имахме спорове с Вас по отношение на тези 100%, но към днешна дата може би това наистина е най-адекватното, което може да направи българското правителство към тези институции. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Господин Ангов, заповядайте за втора реплика. Благодаря. Господин Добрев, благодаря, че най-накрая ни похвалихте. В България цената на газа е пет пъти по-евтина, отколкото в Европа. Благодаря. Връщайки се на основната тема как компенсациите към общините ще променят цената на олиото, мисля, че това няма да се случи със 100 процентовата компенсация, която предлагате. Излизайки от ироничния тон, Вие предлагате 100 процентова компенсация към бюджетни разпоредители. Всеки един от тях при необходимост може да се обърне към принципала си за допълнителни средства и това е начинът, който ние сме възприели, за да помогнем на тези бюджетни разпоредители да се справят с цените на тока. Благодаря. Благодаря Ви, господин Ангов. Прощавайте, колега, ще дам на господин Георгиев трета реплика, тъй като все пак изказването е от Вашата парламентарна група. Заповядайте, господин Георгиев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Добрев направи една блестяща пропаганда за предстоящия апокалипсис, използвайки аргументация за това, което те са внесли. Господин Добрев, преди няколко дни господин Биков каза израз по наш адрес, тоест ние, които подкрепяме правителството, че сме били, цитирам дословно: „дълбоко некомпетентни“. Ви моля, обяснете Вие, дълбоко компетентните, на нас, дълбоко некомпетентните, как така се случи, че преди две години по време на Вашето управление, а може би и по-малко, Вие свалихте от защита точно тези, които сега искате да бъдат защитени? Обяснете ни и може би ние ще разберем Вашите мотиви. Но поне на този етап

репликирайте, а от място не е много красиво. Така че няма как да мине това нещо, защото Вие ги свалихте от защита и сега използвате микрофона, тъй като ситуацията е изключително трудна. Наистина след Втората световна война насам както Европа, така и България не са изпадали в по-тежък момент. И Вие още преди няколко дни заявихте готовността си да използвате ситуацията да управлявате. Ние с Вас сме от Хасково. Там има един много интересен израз и аз ще го кажа на диалект, за да ме разберете след това в превод: „Га ядяхте кифтета, не ревахте. Сега като няма кифтета, ревете!“

Господин Георгиев, ще започна отзад напред. Ако вляза във Вашия тон, ще трябва да кажа, че за Вас сега има кюфтета и затова Вие сте съгласни с управлението и няма да подкрепите защитата на потребителите, въпреки че сте председател

Господин Ангов, цената на газа наистина е 60 евро, но това правителство няма и ето толкова принос за тази ниска цена. Знаете ли кой има принос? Директорът Николай Павлов, който Вие уволнихте преди един месец, защото той успя да договори 40% намаление на цената на газа преди две години. Успя да договори формула, която в продължение на три години държа цената на газа в България с 30 до 40% по-ниска от цяла Европа. Това е директорът, който направи 100 милиона печалба на това предприятие само за една година, и аз неслучайно казах че златният век на „Булгаргаз“ свършва с отстраняването на този директор и целия екип на това търговско предприятие. Стигнахте дотам, че в продължение на 10 дни имаше патрулка пред дома му, докато той беше болен от ковид, най-малкото за това трябва да се засрамите. По отношение на това, че ще компенсирате от бюджета, защото едва ли не били бюджетни разпоредители и всичките тези организации ще ги компенсирате за цената на тока, ами не ги компенсирате. Ако не сте забелязали, тук преди 10 дни го гласувахме по нощите, и там компенсация нямаше за ток от 1172 лв. Нямаше! Нямаше и за 200 лв. ток, и за 300 лв. ток нямаше, да не говорим за 1172. Може би като минат трите месеца, за които беше направен този бюджет, в следващия тримесечен бюджет, защото държавата вече на всеки три месеца прави бюджет, и тогава да предвидите, но тогава може да е късно за много от тези организации да не говорим, че църквите и джамиите не са бюджетни разпоредители, но това ще го научите по-нататък. И към госпожа Искра Михайлова. Искам да благодаря за това, че разбирате и осъзнавате каква е ситуацията и ни подкрепяте. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) ПРЕДСЕДАТЕЛ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

или министърът на финансите. Няма как да се води този сериозен дебат по една от най-важните и злободневни теми на нашето общество и тук да не присъства министърът на енергетиката или министърът на финансите. Просто съм изненадана и това показва доколко загрижени са тези представители на правителството и цялото правителство за благосъстоянието на българския народ и на българския бизнес. Това, което трябва да знаем, е, че този дебат, а и може би да сме благодарни на управляващото мнозинство, че все пак допуснахте този дебат да се състои, след като дълго време имаше упражнения по бавно четене тук в пленарна зала с цел да се отложи дебатът по този проект на решение от наша страна, който ние смятаме за изключително важен. Най-сетне му дойде времето – може би по-добре късно, отколкото никога. Това, което ние предлагаме, е наистина една прекрасна възможност да се вземе решение и да покажем пред българския народ, пред българските граждани, чиито представители сме всички ние тук – дали управляващи, или опозиция, представляваме българския народ. този български народ в момента изнемогва, уважаеми дами и господа народни представители от управляващото мнозинство. Общините не трябва да бъдат плашени с това, че ще им бъдат извършвани проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция, не ги плашете с проверки. Те се проверяват периодично и всяка година са обект на проверка от АДФИ, от Сметната палата и нямат нужда от проверка. Те имат нужда от адекватна реакция на правителството, такава реакция, каквато ние до този момент не виждаме, защото, ако имаше адекватна реакция, ако имаше визия за това как трябва да се управлява ситуацията в този кризисен момент, нямаше в бюджета от 1 април 2022 г. да стоят нули на реда за компенсации. Стоят нули, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, не знам как гледате Вие на тези нули, но те звучат изключително страшно и пагубно. Наистина са десетки общините, които наложиха режим на уличното осветление, за да могат да правят някакви икономии. Такова чудо не се е случвало от десетилетия и това трябваше да стане сега в този момент и Вие упорито отказвате да разгледате тук – може би два месеца, нашето предложение. Това предложение трябваше да го разгледаме, уважаеми колеги, преди да бъде приет Законът за държавния бюджет, няма да кажа годишен бюджет, защото той е бюджет за второто тримесечие на 2022 г. Трябваше да го разгледаме тогава този проект на решение и тези средства, тези компенсации трябваше да бъдат заложени в бюджета, за да знаят хората, че някой мисли за тях, а не да ги оставим така на произвола на съдбата. Това, което усещам, че Вие се готвите днес да направите, е да откажете да подкрепите нашия проект на решение. решение. Уважаеми дами и господа, аз също бих искала да Ви призова да проявите разум и да проявите загриженост за българския народ, за българските граждани и за българските общини, за българските църкви, джамии, за българските социални домове. Бъдете разумни, преодолейте всякакви партийни пристрастия и указания и дайте да работим и да покажем наистина, че сме единни, когато става дума за такива важни въпроси за българските граждани. Призовавам Ви да подкрепите нашия проект на решение.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Петкова, уважаеми колеги! Исках да направя репликата още в контекста на казаното от от колегата във връзка с религиозните храмове, защото се намираме вече в първата седмица на Великия пост. Смятам, че независимо от своите вероизповедания всички знаем, че Бог е един, а различни са само пътищата, по които стигаме до него. Но в Светото Писание, знаете, колеги, че е вписано, няма да вляза в професионалния тон на колегите Петкова и на колегата Добрев, защото нямам и това самочувствие, нито пък тази експертиза, но знаете, че е писано: „кесаревото кесарю, Божието – Богу“. Но, госпожо Петкова, правилно ли Ви разбирам, че ние пуснахме търговците в храма и че религиозните храмове са приравнени с индустриалците и заплащат консумираната електроенергия като производствен като производствен ток. И другото, на което искам да обърна внимание, колеги, предполагам, че повече от Вас, подготвяйки се за пленарния ден, са гледали различните репортажи по телевизионния ефир и видяха, че голяма част от българските храмове, по-скоро манастири, се подготвят да посрещнат бежанците от войната в Украйна. Въпросът ми е риторичен: нима ще очакваме от храмовете и от епархиите, от митрополиите да предоставят фактури за изразходените разходи за посрещането на тези хора?!

Уважаема госпожо Петкова, ние не сме плашили с проверки, ние предложихме помощ. И предложихме по много прост начин ще потвърдим дали има необходимост от финансова помощ чрез АДФИ и такава ще бъде оказана. В един момент обаче се оказа, че общините запалиха осветлението и нямаха нужда от нашата помощ. Те постоянно биват проверявани и така нататък, а защо не приеха помощта тогава? А за нулите за компенсациите много добре знаете, че общините се компенсират като всички други небитови тоест компенсации за общините има и те се компенсират по общия ред като небитови потребители. В този ред на мисли това, което господин Николов каза, че храмовете са приравнени на производствата, ние не сме правили тази либерализация. Това приравняване не сме го правили ние. И още една реплика към госпожа Петкова. Нещо бъркате общини – общество, общини – общество… Вие тук се опитвате в момента да внушите на хората, които гледат и се интересуват, се опитвате да внушите, че ние не искаме да подкрепим цялото общество

Сега ние говорим за общините или за целия народ. Доколкото знам, Вашето решение е само за общините и изброените останали небитови потребители, които имат нужда от

Благодаря и за репликите. Уважаеми господин Ангов, аз ще се опитам по прост начин да Ви отговоря. (Шум Тъй като темата, която Вие поставяте, наистина може да бъде решена по един елементарен и прост начин, а този начин е правителството да действа адекватно на ситуацията, да си влезе в ролята и наистина да компенсира българските общини, църквите, джамиите, социалните домове. Това е простият начин за действие – адекватна реакция, и то от страна на правителството. Що се отнася до това дали имам предвид общините, или обществото, аз смятам, че в тези общини живеем всички ние, там живеят българските граждани, там се намира българското общество, така че подпомагайки общините, разбира се, че подпомагаме гражданите, които живеят там. Кой гражданин иска да ходи вечерта в тъмното и да бъде застрашен от това някой да го обере или да се случи нещо, тъй като виждаме, че и друг тип такава битова престъпност започва да се увеличава значително? Така че всичко това, което предлагаме, предлагаме го единствено и само за българските граждани и за българското общество, за това хората да се чувстват спокойни и да живеят комфортно. А що се отнася до начина, който Вие сте предложили на общините, този прост начин – да ги провери АДФИ и след това да прецените дали трябва помощ или не.

А това дали е нормално в ХХI век да гасим лампите по улиците, не мисля, че това е нормално и е хубаво правителството и Вие като управляваща коалиция, управляващо мнозинство, да дойде инициативата от Вас тази тенденция да се промени.

записвам и Вас, госпожо Михайлова. Благодаря Ви, господин Председател! Искам да направя уточнението, че в групата на ГЕРБ-СДС лично аз имам много приятели, които много уважавам и мога да изброя поне десет имена, с които се гордея, че ги познавам, и с които през изминалите две-три години ние сме защитавали както правата на потребителите, така и опазването на околната среда.

защото заедно с нея бранихме каузата по защита на Белащица и това е факт. Но да върна към темата. Това предложение от гледна точка на защита на потребителите наистина заслужава уважение, само че, колеги, кажете откъде, защото бюджетът на държавата не е хармоника да се разтяга както ние желаем. Лично аз бих подкрепил това предложение само когато Вие, дълбоко разбиращите, обясните на нас, дълбоко неразбиращите, кой изпра примерно 56 милиона на автомагистрала Кой изпра към 500 милиона за язовирите? Кой изпра към 8 милиона за експозицията в Дубай? Все пари, които можеха да ни послужат да решим и проблемите на хората. Кажете ги тук, от тази трибуна, и аз като представител на потребителска организация ще гласувам за Вашето предложение,

Уважаеми господин Председател, колеги! Аз нямам надежда, че тук може да се вземе някакво решение в положителен аспект, предложено от опозицията. Която и да е тя, колкото и да е различна тя една от друга, се приема по един и същи начин от управляващото мнозинство. По отношение на това, което беше коментирано преди малко, искам само да Ви кажа едни цифри от вчера. Държавният „ТЕЦ Марица изток 2“ продаде енергия за 84 млн. лв. на цени от 680 лв. за мегаватчас, което е рекордна цена. Като си говорим откъде? Когато постъпват едни пари в един сектор, има различни начини. Ние бяхме предлагали това – да се използва евтиният ток, който се произвежда в България, за потребяване от българския бизнес и от българските потребители, което беше аргументирано по милиони начини от управляващите, че няма как да стане заради либерализацията, заради общностните ни ангажименти, заради интересите на този или на онзи, не нашите. Ето сега, в този конкретен случай, когато ние продаваме тази енергия, генерираме някакви печалби, които никак не са малки, това е моментът, в който можем тези печалби да ги възвърнем към българското население под каквато и да било форма – било то за небитови крайни потребители, било за бизнес, било и за битовите, защото в момента има едни такива изявления, че там няма да се променят цените, но ние това не го знаем, защото и за горивата го имаше, само че видяхме какво стана. Практиката на управляващите да бламират всеки контакт на опозицията, както се случи, между другото, и точно преди два дни, в които опозицията беше опитано да не бъде допусната за среща на малките производители и търговци на горива, за нещастие на управляващите това не се случи, защото хората намират начин да контактуват и с нас, тъй като не вярват на Вашите решения, сега Вие трябва да вземете адекватното решение тук да подкрепите това. Тъй като ние знаем, че от Ваша страна няма какво предложение да очакваме, тъй като тук е ясно, че е гумен печат на правителството и на изпълнителната власт, поне говорете с Вашите началници там, които Ви казват точно и как да гласувате, кога и колко да се изказвате и по какъв начин да аргументирате, кажете им, че сега е моментът за всичко, което отказваха да направят последните три месеца, и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ призовавахме за анализи и разчети и да се помогне абсолютно на всяка една българското общество, защото начин и механизъм в момента има. На нас ни е ясно какво ще стане сега на това гласуване. Благодаря Ви. Процедура мога ли да направя

Уважаеми господин Председател, колеги! Правя процедура за удължаване на работното време до изчерпване на дневния ред, който беше предвиден за деня. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Михайлова. Обратно становище? Не виждам. Преди да подложа на гласуване направеното процедурно предложение, само ще кажа кои народни представители са записани за изказване – Росица Кирова, Красимир Вълчев,

Моля, режим на гласуване по направеното процедурно предложение от Искра Михайлова за удължаване на днешното заседание до изчерпване на дневния ред.

Продължаваме с дебатите. За изказване – госпожо Кирова, имате думата. Заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, предложението отлежа доста време в Деловодството на Народното събрание и три, четири, пет седмици не можа да види дневен ред. Днес дойде реда и на това предложение и първият въпрос, който всеки си задава – дали е актуално, след като е преседяло повече от месец в Деловодството, почти два? Да, актуално е! Предложението за компенсациите днес е по-актуално, отколкото дори и тогава, когато беше внесено, защото ще ни помогне да решим един проблем, който не е проблем само на България, не е проблем само на българските общини или на българските небитови производители, ще ни помогне да решим проблем, който в момента е поставен за разглеждане навсякъде в цяла Европа пред различни правителства. Всъщност решаването на този проблем ще открои онези правителства, които могат да се справят и мислят за собственото си население и за гражданите, от тези, които трудно реагират на проблемите на обществото и не са готови да предлагат решения. Искрено се надявам българският парламент да помогне на българското правителство да вземе решение, което е в полза на неговите граждани. Аз не бих разделяла решаването на проблема на небитовите потребители, като общини и общински дружества и предприятия, детски градини, ясли, старчески домове, храмове, културни институции и болници, от решаването на проблема за небитовите крайни потребители в лицето на българския бизнес, защото и двата проблема трябва да бъдат решени. Затова апелирам това Народно събрание да подходи отговорно и освен че днес може да приемем решението, с което да въведем мярката за 100% компенсиране на небитовите потребители, които са изброени в нашето предложение, е хубаво да помислим за отпадане на тавана за компенсациите на бизнеса, защото в един такъв момент, когато цените на горивата, на газа и на електроенергията растат по начин, който трудно може да бъде предвиден, българското общество има нужда от сигурност, а това решение не само че ще помогне на българския бизнес и ще му даде така желаната и необходима предвидимост, но всъщност ще се отрази върху икономическите ни показатели и икономическия живот в страната и съответно ще рефлектира върху всеки един български гражданин. Цената на крайните продукти и инфлацията, която вече има измерения, напълно различни от тези в Европа – инфлацията в България, са производна от решенията, които ние взимаме като парламент, и от решенията, които предлага българското правителство, и всъщност показват липсата на такива. Когато предложихме да бъдат компенсирани със 100% небитовите потребители в лицето на общините и онези организации, които няма как по друг начин да формират по-високи приходи, ние сме мислили и за бизнеса и смятам, че водихме достатъчно дискусии по темата как трябва да бъде компенсиран българският бизнес. Не се получи чуваемост и искрено се надявам днес отново да върнем тази дискусия на дневен ред, защото тя е много важна. Онова, което получава бизнесът като отношение, ще бъде отразено в отношението към онези, които управляват държавата. За голямо съжаление обаче, освен отношенията, които си разменяме, разменяме и един голям процент на социална бедност, която настига всички български граждани под определен праг, защото инфлацията се отразява на живота на всички, а цената на електроенергията е един от ключовите фактори за това инфлацията в България да е почти двойно по-висока от средната инфлация в Европейския съюз. Затова апелирам към всички Вас да приемете предложението и да помислим и да върнем отново в дискусия в Народното събрание въпроса с компенсациите за бизнеса, с отпадането на тавана за компенсации за бизнеса и най-вече, тъй като чакаме анализ и предложения от правителството доста време и такива все още няма, да не заблуждаваме българските граждани, твърдейки, че предприятията, небитовите потребители, произвеждащи за българския пазар и за чужбина, разбира се, биха могли чрез подписване на дългосрочни договори особено сега, в този момент, да постигнат по-ниски цени на електроенергията за своите производства. Първо, като статистика мога да Ви кажа – цитирам по памет, записах си, но така или иначе от около 630 хиляди небитови потребители не повече от 40 предприятия биха могли сами на свободния пазар да направят тези дългосрочни договори. Всички останали трябва да минат през така наречените посредници, търговци на електроенергия, и не смятам, че това ще реши проблема. Убедена съм, че българското правителство го знае. Не разбирам едно защо трябва да се генерират тези свръхпечалби в АЕЦ „Козлодуй“, да речем, и в останалите енергийни дружества, при условие че това е един от основните фактори за повишаване на инфлацията и за лошия живот на българските граждани, а ние сме тук, за да решаваме именно тези проблеми – да намерим начин да подобрим живота на хората около нас. Така че аз Ви апелирам още веднъж да приемете нашето предложение. Много Ви моля да се абстрахирате от онова политическо говорене, в което всеки започва да напада и да обижда всекиго

Мисля, че българските граждани виждат какви сме – всеки един от нас поотделно и ние като групи заедно. Отговорното решение беше предложено и Ви беше предложено преди много повече от месец.

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Кирова, това, което предлагате, всъщност е най-безотговорното решение. Всъщност това дори не е никакво решение. Искам да ми кажете по какъв начин ние ще стимулираме който и да било кмет, в която и да било община, да предприеме каквито и да било инвестиции в енергийна ефективност, ако ние просто ще даваме 100% компенсации? Как ще стане това нещо? Ние ще им кажем: „Харчете колкото искате, не предприемайте абсолютно никакви мерки за ограничаване на разходите за електроенергия, ние ще Ви компенсираме.“ Ще Ви дам един пример. Говорих с кмета на град Разлог. За последните 10 години кметът далновидно от 3000 лампи за улично осветление е заменил 2200 и в момента той не изключва уличното осветление. Просто е предприел такива мерки за енергийна ефективност. И той е подкрепен от ГЕРБ – тука не соча, той е един добър пример. Компенсирайки 100%, а защо не 90% например конкретно за общините? Не мислите ли, че дори обществото не би се съгласило общините да харчат произволно електроенергия и от джоба на всички данъкоплатци просто 100% да се компенсират? За мен това не е далновидно и дългосрочно решение на проблема. Това е просто може би най-лошото предложение. По-лошо би било – дай да ги компенсираме 120%, да ги стимулираме да харчат повече електроенергия. Пак Ви казвам, според мен това не е решение. Благодаря Ви, господин Табутов. Има ли втора реплика, колеги? Дуплика желаете ли, госпожо Кирова? Заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Ще се възползвам от правото си на дуплика затова, защото аз съм свикнала, когато ме питат, да отговарям. В тази зала обаче има едно огромно мнозинство, на което, когато се задават въпроси, мълчи мълчи удобно, защото знае, че са повече и могат да гласуват. Като начало започвам със следното. Разходите за електроенергия – за това има статистика през годините, както на общините, така и на общинските дружества, така и на храмовете, така и на болниците, и на всички останали изброени в проекта на нашето решение учреждения, могат да бъдат проследени. Повярвайте ми, никой не си позволява безконтролно да осветява нещо, което не е необходимо на обществото. Този пример, който дадохте, не е единствен в България. Много от общините през последните години по различни програми, проекти и в повечето случаи дори и със собствени средства започнаха подмяната на уличното осветление с енергоспестяващи осветителни осветителни тела именно затова, защото бяха стимулирани да го направят. Това, което обаче правите Вие в момента с отказа да вземете това решение, е, че стопявате средствата на общините да кандидатстват по определени програми и да ползват механизми, в които е необходимо да имат самофинансиране. Вие тези средства ги стопявате, като ги давате на дружествата за покриване на сметките за ток. Има голяма част от общините, които изпадат в дълг в момента, за да могат да поддържат необходимото било улично осветление или отоплението в болници, детски градини, училища или в културни институции. Аз определено съм убедена, че това няма нищо общо, а затова има и статистика, отново се връщам, с това дали на Вас Ви харесва нашето решение или не. В случая защо е 100% компенсацията? Защото би трябвало да ми отговорите: как ще повиши приходите си едно училище, което има постоянна консумация на електроенергия – такава, каквато има и в тази година, такава е имало и в предходната, и в предходните Има делегиран бюджет и няма възможност да увеличи приходите си, за да плати четири или пет пъти, или три пъти по-висока сметка. За това става дума. Същото се отнася и за болниците, същото се отнася и за храмовете, същото се отнася и за музеите и за културните институции, същото се отнася и за университетите. Ако сте си направили труда да прочетете нашето решение, ще разберете защо предлагаме 100%, а не 90%. И да, „парла“ означава „говоря“, и сигурно парламентът е място за говорене, но говорене на безумици и на

смятам, че е изключително важно – парламентът е място за вземане на решения, за предлагане на решения. Аз не виждам да предлагате такива. Чакаме повече от три месеца анализа за това каква е ситуацията по отношение на нашата енергетика

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Системата на образованието е най-голямата публична система. Заетите в нея са 160 хиляди, институциите са 4500 близо – 4500 институции, с 4500 директори и ректори. Всички те в момента разработват бюджет за 2022 г. Моля Ви, направете си труда, отидете при един директор на образователна институция или ректор и вижте как разработва бюджета и каква е разликата с предходни години. Разликата с предходни години е следната, че в момента те планират много повече средства за енергия – средно три пъти повече. Ще Ви кажа защо трябва да се планират три пъти повече. Защото при четири пъти увеличение на сметките и при 30% компенсация трябва да планираш три пъти повече. Откъде мислите, че ги вземат тези три пъти повече средства за енергия, след като средствата за издръжка на образователните институции бяха увеличени с под 1%? А това е между 10 и 15% допълнително от бюджета, тоест заплатите за месец и половина. Откъде мислите, че ги вземат? Вземат ги от допълнителни възнаграждения. Те намаляват, всички режат допълнителните възнаграждения и казват: „Ако е по-благоприятна ситуацията през лятото или следващия сезон, тогава ще дадем допълнителни възнаграждения.“ Казано с други думи, Вашият инат да не компенсирате, желанието Ви да прибирате повече средства в бюджета, в енергийната система, води до реално намаляване на възнагражденията в образователни институции, в лечебни заведения и на много други места. Просто няма такъв резерв добавената стойност. Това, което не разбрахте Вие, е, че тази ситуация е извънредна и чрезвичайна. Каквито и пазари да говорим, това не е нормална флуктуация за нефинансови пазари – да имаш 8, 10 пъти дори увеличение на цените. Тук има хора, аз не се надявам, че някой от „Продължаваме Промяната“ ще направи нещо без Асен Василев, но има хора от управляващото мнозинство – виждам господин Драгомир Стойнев, Петър Кънев – хора с опит в управлението на енергетиката и икономиката, те най-добре могат да кажат. Според Вас може ли една стопанска система или една публична система да поеме такъв шок – 10 пъти увеличение на цените. Това нормален шок ли е, може ли да се абсорбира такъв шок от една система? Не е ли по-разумното решение в момента да се компенсира и да изчакаме по-добрите времена това, което направи европейският бизнес, да призове за промяна в европейската система за търговия с емисии, да се спасят хората, да не се намаляват възнагражденията, а Вие това, което правите в момента, е обезкървяване на бизнеса и бюджетните организации. Това правите в момента. Правите го в големи мащаби, правите го, без да Ви пука, правите го безцеремонно, за да можете да съберете малко повече пари. Само от ДДС сте събрали милиард и половина, да ги дадете за обществени поръчки. Благодаря. (Реплики от Благодаря, господин Вълчев. Реплика – господин Добрев. Други реплики не виждам. Заповядайте. Господин Вълчев, понеже чухме теза от господин Ангов, че в бюджетите на училищата и на образователните институции има заложени средства за увеличението в цената на тока – моята реплика към Вас е да се изразите по-ясно и да кажете има ли заложени десет пъти повече пари, или осем пъти повече пари за ток в бюджетите на училищата и на останалите образователни институции? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Добрев. Пак да питам? Друга реплика няма. Заповядайте, господин Вълчев, за дуплика. Бюджетът на едно училище е относително прост. Аз затова призовах всеки един народен представител да отиде при един директор на образователна институция и да види. Разходните стандарти бяха увеличени с бюджета между 11 и 12%, но те съдържат и възнаграждения, съдържат и издръжка. Казано с други думи, беше обезпечено 12-процентното увеличение на заплатите Не, не е с 12%, то е с 10, но понеже разходите за издръжка са 20%, от които, да кажем, средно една четвърт са за електроенергия, тоест с по-малко от 2% бяха увеличени разходните стандарти. А в същото време ще имаме между 10 и 20% увеличение на общите разходи по бюджета само заради повишените цени на електроенергията. Ето това е елементарната сметка, тоест бюджетът в най-добрия случай е компенсирал най-добрия случай е компенсирал една пета, четири пети ще бъде за сметка на допълнителните възнаграждения на работещите в образователните институции. Същата е картинката и в другите бюджетни организации. Направете я тази елементарна сметка, не е толкова сложна. Пак ви казвам, вземете един бюджет на образователна институция и вижте, че това, което правите, да обезкървявате в момента бюджетните организации и бизнеса. Защото една трета компенсация смекчава удара, ако е четворно увеличението, го прави тройно, но няма резерв за тройно увеличение.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да се върнем на темата, по която може може би всички народни представители днес очакват да се вземе решение. Не че ГЕРБ го предложиха, но ситуацията с цените на енергоносителите преди войната бяха непредвидими и вече сега – по време на войната, стават двойно, тройно, четворно непредвидими. Ако следите, Европейският съюз, Европейският комитет вчера на тяхната страница излязоха с решение и пуснаха съобщение към Европейския парламент, към всички институции, за спешни действия по отношение на цените. Колеги, това означава, че днес ние, за да сме в крак с Европейския съюз, нищо, че решението е предложено преди три месеца, днес всички страни, които са членове на са ангажирани със спешни действия по отношение на цените. Европейският съюз дава няколко насоки какво и как трябва да се направи за това, което питате, откъде би трябвало да се вземат средствата. Погледнете, Европейският съюз го казва го казва как и по какъв начин трябва да се направи. Само че онази вечер тази веселба, която я имаше от вицепремиерите, днес ги няма. Днес е много сериозен ден, тази точка е много сериозна – не касае тези, които би трябвало дълбоко да разбират енергетиката или дълбоко да не разбират от енергетика. Чисто и просто нашият парламент днес, съобразявайки се с европейските изисквания, трябва да направи така, че всички онези общински предприятия, и ще си позволя да да изброя решението и какво би трябвало да вземем като решение и Вие после трябва да ни кажете защо не искате да подкрепите това решение. Пак Ви казвам, съжалявам, че господин Добрев ни открадна идеята – халал да им е, но Вие пък, ако не го подкрепите, не може да обясните защо няма да подкрепите това решение. Единственият аргумент, който се сещам, е може би, че нямате кметове, защото Вие винаги искате да сте свързани с някой – или с Киро, или с Асен, или с веселата кака. Решението, колеги, е да направим така, че да се изготви компенсаторен механизъм да се компенсират в пълен размер в пълен размер! – общинските предприятия. Къде живеете Вие, колеги – в общините, нали? Общински търговски дружества, това число детски градини. Кажете ми: детски градини и ясли, старчески домове и други общински социални заведения. Специално се обръщам към БСП – за социалните заведения поне се включете! Тези заведения не правят печалба. Те няма откъде да покрият тройното, четворното повишение на цената на електроенергията и очакват от нас, очакват от Вас, които гласуваха за Вас, за нас, за ГЕРБ, за всичките тук, днес да вземем решение как и по какъв начин в старческите домове да могат да включат отоплението и да се отопляват или пък да не им гасят лампите вечер.

Обръщам се към него, защото тук колегата, който преди това се интересуваше често от инженерни технологии, го няма в залата и не е бил директор на болници. Вие знаете в момента болничните заведения в какво състояние са и нищо не искаме от Вас, колеги! Чисто и просто трябва да подкрепите, както казват европейците. Ние досега си мислехме, че тези печалби се водят свръхпечалби, а те европейците казаха, че са били неочаквани печалби и чисто и просто от тези неочаквани печалби от зелената енергия ще внесем законопроект как и по какъв начин ще стане, защото Вие не го правите, от цената, която печелят ТЕЦ 2, всички въглищни централи – американски, включително и тези централи от ядрената енергетика, които в момента правят неочаквана печалба. От тези печалби, колеги, първото нещо, което трябва да направим, казват европейците, е да удържаме цената на енергията на дребно чрез потвърждаване на възможността да регулираме цените с цел защита на потребителите и икономиката. Имаме ли такъв механизъм? Имаме. Ще махнете ли мораториума, за да може регулаторният орган да направи така, че дори и да намали цената на регулирания пазар? Дори да намали! досега трябваше да внесете промени – изменения в законите, за да може регулаторът да махне мораториума и да въздейства върху цените на икономиката и на общинските общинските предприятия, на общинските заведения, на детските градини, на старческите домове. След това даже и европейците, колеги, казват ние Ви предлагаме, даваме Ви насоки за временни данъчни мерки относно неочакваните печалби. Ще внесем и законопроекти в тази посока. Да не смятаме сега, че ако намалим ДДС – само ДДС, на петролните горива, колко ще останат в бюджета средства, чрез които може да се въздейства върху всички тези средства, които Вие търсите в момента! Уважаеми колеги, за университетите, училищата, включително студентските общежития, има ли някой от Вас против да не бъдат компенсирани? Нямате ли студенти? Обаче да излезете и да се опитате да защитите нещо, което не е защитимо, изпадате в една такава ситуация, където нямате аргументи да не подкрепите това решение, а въпреки всичко упорствате и излизате с най-различни риторики – общини, общественост, и да не говорим за какви неща по-нататък става въпрос. Колеги, включвайки се в спешните действия и допълнителните мерки, които ни предлага Европейският комитет, взимайки много насериозно всичко това, което се случва, заедно с войната и с недостига на енергия, взимайки предвид и недалновидните решения, които взима нашето правителство в последно време, ще Ви помоля поне парламентът да бъдем на онази висота да подкрепим общините, да подкрепим старческите домове, да подкрепим онези, които нямат печалба в дейността си, да могат да покриват разходите си. Благодаря Ви. Благодаря, господин Аталай. Реплика – господин Добрев. След господин Добрев ще Ви дам и на Вас реплика, господин Табутов.

1 млрд. лв. има. Трябва просто тези пари да се вземат и да се върнат, защото те са иззети заради конюнктурата. Това е малко като двата джоба на панталона – вземаш от единия джоб, за да върнеш в другия. другия. Бизнесът и държавата – ние сме едно цяло, и когато държавата е взела повече, 10 пъти повече, отколкото е нормално, от бизнес, е редно тези пари да му ги върне. И не става въпрос за пари от бюджета, а за пари от енергетиката. А Вашата идея за допълнителното облагане по съвет на Европейската комисия ние сутринта я обсъдихме и аз мисля, че е добра, но смятам, че трябва да я развиете, за да не Ви я открадне някой отново. (Смях Благодаря, господин Добрев. Деница Симеонова – втора реплика. И господин Табутов – трета.

следвайки Вашата молба да обясня защо лично няма да подкрепя това предложение, ще изложа моите доводи. Първо ще Ви съобщя също и за друга информация, която тази сутрин Европейската комисия сподели, а именно, че намаляването на температурата в обществените сгради и учреждения в целия Европейски съюз само с един градус би довело до

мярка, която без допълнителна парична компенсация може по някакъв начин да стимулира било то учреждения или общини да се намалят сметките за ток. И недоумявам защо кмет, който е инвестирал в енергийна ефективност, трябва да бъде наказан за това, че е бил далновиден, и да се приравнява с кмет, който е мислел за нещо друго. А относно диференциацията на ставките за ДДС, да, това може би е една добра практика. Съгласен съм също, че към момента мерките, които са предприети от правителството и от парламента, не са достатъчни – това е факт, но пък трябва да се съгласим, че живеем в едни безпрецедентни времена. Не мисля, че някой – било то от опозицията или от Вас, е управлявал в такива обстоятелства. Те са изключително тежки и конструктивният тон на всички от нас и в комисия би довел реално до една чуваемост, която, между другото, има. И Вие, ако се сетите за това, което се случи по време на общата комисия между Комисията по енергетика и Комисията по бюджет и финанси, тогава променихме първоначалното ни предложение за компенсация на небитовите потребители. Така че според мен с общи усилия трябва да достигнем до едни мерки, които по-адекватно да подкрепят битови и небитови потребители. Но пак казвам, неразумно е според мен 100% да подкрепяме посочените потребители. Благодаря. Моята реплика е към Вас, господин Аталай. Искрено се надявам да ми обясните, защото не разбрах – какво общо има намаляването на потреблението на газ с компенсацията за ток на общините и на небитовите потребители и какво общо има намаляването чрез тези компенсации за общините с това кой кои кметове наказва? Искрено се надявам Вие като дългогодишен член на Комисията по енергетиката и човек, който борави с тази материя и е абсолютно наясно с онези неща, които аз тепърва уча като народен представител, да ми разясните тази връзка.

Благодаря, господин Председател. Господин Добрев, знам, че няма да го откраднете това, което коментирахме с Вас. Ще Ви кажат нещо друго и затова там няма да пипате, знам, Вие, а другите не се сещат засега. Уважаеми колеги, да се върнем към темата. Решението, което е предложено, развързва ръцете на управляващите – дава възможност днес на господин Асен Василев да се измъкне от оня кабинет и да не пътува сутрин рано зад океана, а да дойде тук, в парламента, за да може да решим проблемите на старческите домове, на културните институции, на детските ясли, за да може и Вие да не се притеснявате като излезете на тази трибуна как и по какъв начин да се опитате да ме оборвате. Разликата между Вас и мен, господин Табутов, е това, че аз вечер чета европейските страници, Вие сте ги чели сутрин рано. Сега, убеден съм, че Ви напира отвътре и се чудите всички от първата редица как да натиснете зеленото и да се съгласите и приемете това нещо. Ако трябва, ще предложа да вземем почивка – да се обадите на премиера, да се обадите на господин Василев, все все забравям името на веселата госпожа, и да вземете решение! И да вземете решение в интерес на БСП, да вземете решение в интерес на ПП, на ИТН, да бъде против решението на ГЕРБ, Ваше да бъде, но да направим така, че общините и институциите, особено на старческите домове, да им се даде възможност да се отопляват. А колкото до руския газ, трябваше да прочетете още от снощи, за да видите как и по какъв начин трябва по най-бързия начин енергийната ефективност – това, което дълго време чакахме да се случи, не се случва, да го направите, да разрешите на общините, веднага да махнете разрешителния режим – на уведомителен, да си сложат панели на покривите си. Но всичко това Вие трябва да го направите. На езика ми е да Ви кажа, ама ще Ви помоля Табутов е много лошо в нашите редици като фамилия, не ме репликирайте, не можете да влезете в темата. Недейте, защото руският газ е болезнена тема не само на ПП. Руският газ е болезнена тема, световна тема. Газът, войната в Украйна също е световна тема, но ние искаме да разрешим проблемите на България днес. Включете се! Моля Ви се! (Ръкопляскания от Сега госпожа Симеонова за процедура и после ще Ви изчета кои са записани до момента. Уважаеми господин Председател, моята процедура е по начина на водене. Може би не забеляза народното представителство, имаше гостуващи ученици в залата преди малко, по време на изказването на дългогодишния народен представител господин Аталай. Той използва доста обидна според мен квалификация към членове на изпълнителната власт и Вие не му направихте забележка, той дори реши да я повтори в своята дуплика. Вярвам, че такъв език не би трябвало да се допуска и като народни представители не трябва именно това да показваме пред гостуващите тук млади хора. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Приемам бележката, но понеже и по-обидни неща са се чували, реших (смях, шум и Още повече не съм бил свидетел на онези събития, които господин Аталай цитира. Сега искам да прочета кои са записани до момента, за да имате горе-долу някаква представа, и ако сме пропуснали някого – да го добавим: Жечо Станков, Десислава Атанасова, Александър Ненков, Десислава Ганева, Цончо Ганев, Румен Христов. За изказване ли Вие също? Добре, дописваме Ви. Сега Жечо Станков има думата. Аз не знам колко имате, може би 7 – 8 минути ГЕРБ, не знам.

Помолихме вече и е удължено. Заповядайте, господин Станков. ЖЕЧО СТАНКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ами месец и половина отлежа нашето предложение, преди да можем да го разискваме в залата, месец и половина, в който минаха 20 заседания, месец и половина, в който денят беше най-къс от частта от годината и доста голямо количество общини и малки населени места останаха на тъмно.

в основните си тези социалните функции и на общините, и на старческите домове, училища, детски градини и така нататък, не се обърна внимание, че общините дори не могат да се възползват от данъчен кредит. С други думи, за тях няма как дори тази помощ, която им се отпуска в момента, да бъде достатъчна, защото те трябва да платят ДДС върху тези 550 лв., които получиха като сметки за електроенергия, и когато ги компенсираме само със 130 лв., те продължават да плащат едни над 400 лв. плюс ДДС, върху които не могат да се възползват от данъчен кредит. И забележете, те били спрели да искат тази помощ. Напротив, общините не спряха да искат тази помощ. Общините обясниха на населението, че тази година няма да могат да извършат капиталовите си инвестиции, защото тези пари вече са пренасочени, за да могат да покрият сметките за ток, а да не спират да плащат на служителите си. Още повече бе изказано, че ако намалим температурата в стаите, вижте, ако подменим уличното осветление – да, уличното осветление е страхотна процедура за подмяна. Забелязахме го в момента, в който в Министерството на енергетиката събрахме над 100 общини, които проявиха такова желание. Осигурихме средства за 20 такива и разписахме в Плана за възстановяване и устойчивост да финансираме не само тези, които са опашкарите, но и всички останали, които проявят в бъдеще желание. За съжаление обаче, отрязахте парите за уличното осветление в Плана. И явно в посоката, в която се върви – не само да останат хората на тъмно по улиците, а трябва да започнем да раздаваме и пуловери, и шушони в старческите домове и в болниците, за да може едва ли не да спестяваме от средства за отопление. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Да видим от другите групи все пак първо дали няма? Не виждам. Заповядайте, господин Добрев. Да напомня, че репликите се броят към времето на групата Ви. Господин Станков, не сте прав. Това с температурата в стаите е много правилно, даже ако намалим с 10 градуса, вероятно изобщо няма да има нужда да топлим и няма да харчим ток и ще решим изцяло проблема, въпреки че има все пак определени нормативни изисквания, особено в социалните заведения, за определена температура вътре в помещенията, както вероятно има такива изисквания и за тази зала – за информация на колегата. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Добрев. Заповядайте, господин Станков, да изясните този въпрос. Благодаря, господин Председател. Надявам се, че не го казахте така саркастично, защото чух и смях от залата. ПРЕДСЕДАТЕЛ в стаята можем да намалим температурата с колкото си искаме, стига сегашните управляващи да бяха проумели, че Програмата за саниране на еднофамилните жилищни сгради трябва да продължи, и то трябваше да защото това е, за което са ни изпратили хората тук. Да им помагаме да намалят своите сметки за електроенергия и топлоенергия и това е възможно чрез санирането. Както и господин Аталай каза, ако сегашните управляващи проумееха, че трябва и разрешителен режим за панелите върху блоковете, върху еднофамилните жилищни сгради, ако щете и върху покривите на предприятията, да е само с уведомителен режим, то нямаше да водим тези тежки разговори за компенсации на 100%, на 75% и на колкото са. Въпросът обаче е, че нещата, които и Вие самият като народен представител многократно чертахте дори на флипчарта – какво трябва да се направи, за да се успокои цената на тока – не се възприе от управляващите. Всяко едно предложение във времето, не възползвайки се от него навреме, ставаше така, че то ставаше неизползваемо и те влизат в една спирала, в която не знам дали и самите те осъзнават. Но важното е, че сега е моментът, в който да мислим, и темата с общините вече става все по-актуална, защото, като отпадне и мораториумът за битовите потребители, влизаме в спиралата, в която бизнесът е поставен под тези удари, виждаме цената на олиото, това пък удря джоба на гражданите. Говорихме си с колегите от земеделието какво ще се случи с цената, ако щете и на млякото, която малко по-късно ще поскъпне от тази на олиото. Но в крайна сметка трябва да мислим за всички – и за общините, и за бизнеса, и не на последно място за хората, които са ни изпратили тук, защото това е основният ни приоритет, а не да мислим как да им подаряваме пуловери и шушони, за да може като са в болницата или в…

Господин Председател, аз правя процедурно предложение, както предложи колегата, ние да дадем пример тук на цялото българско общество и да намалим температурата в тази зала с 10 градуса, за да се отървем от руската зависимост. Благодаря. Благодаря, господин Добрев. Само се опасявам, че в един момент ще трябва да включим климатика пък да охлажда и пак ще трябва да харчим ток. Значи може би не чак 10 – по-малко,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, за голямо съжаление, според мен днешната дискусия е много закъсняла, още повече че ние съзнаваме, че управляващото мнозинство няма да подкрепи предложеното от нас решение. Най-лошото е, че Вие управляващите смятате, че опозицията е големият Ви враг – не, напротив. Големият Ви враг са обстоятелствата и фактът, че или от некомпетентност, или от неразбиране, или просто от чист инат Вие не искате да проумеете всъщност ситуацията, пред която сте изправени. И заради това казвам, че не опозицията е Вашият враг, а опозицията е това, което се случва. Искахте опозиция, която да бъде конструктивна. Еми по конструктивно от това предложение, да Ви кажа, аз трудно бих се сетил. Никой не Ви е обвинявал за това, че цената на енергоносителите се е повишила. Никога не сте го чули от нас. Ние казваме, че цената е такава, каквато трябва да бъде, защото има пазар, защото сме отворена икономика, а работата на управляващите е всъщност да компенсират точно тази разлика. Преди време, когато водихме пак един такъв дебат за това как да компенсираме небитовите потребители, имам предвид бизнеса, един от аргументите на управляващите беше, че то не беше аргумент, но теза за това, че мерките трябва да бъдат, много важно било да бъдат навременни. Вие тогава отхвърлихте това предложение. Сега сте на път да отхвърлите и това, което касае всъщност всички бюджетни организации. Искам да излезе някой от управляващите и да ни каже коя е навременната мярка, която Вие направихте? Вие колеги, тичате след събитията – това е истината. Ще Ви кажа защо. Защото ето, примерно предложение за това да се изкупува пшеница и зърно. После утре цената ще стане на олиото непосилна. Ще изкупувате и сигурно ще се намесите в пазара на олиото. После ще стане сиренето, кашкавалът, млякото и така нататък. Всякакви продукти от първа необходимост, които Вие, тъй като изпуснахте духа от бутилката, ще се чудите сега какво да направите. Защото, ако бяхте преди това приели предложение, ама не нашето – Ваше предложение, което наистина да бъде актуално на ситуацията, бяхте компенсирали бизнеса, ако сега бяхте компенсирали, предполагам, че ще отхвърлите нашето предложение, ако компенсирате бюджетните организации, които не могат да си увеличат някаква цена на услугата, тъй като те не предоставят тази услуга. Какво, как и по какъв начин примерно един църковен храм ще си компенсира – с цените на свещите ли? Какво, как да си поеме своите разходи? И точно поради липсата на адекватно мислене и от чиста проба инат, затова, че примерно опозицията Ви е предложила нещо, Вие сте склонни да си затворите очите и да продължите напред. Само че, колеги, да знаете, че нещата излизат извън всякакъв контрол. Не знам дали го осъзнавате, но хубаво е да го осъзнаете. Преди Ви бяха виновни 12-те години на ГЕРБ, които, пак казвам, не са 12, а са по-малко. Сега гледам, че започваме да се прехвърляме към тезата, че сега пък войната е виновна. Да, така е. Никой не Ви е обвинил, че цената на електроенергията е 1000 лв. на мегават, само че Вие сте тези, които трябва да поемете тази отговорност и да намерите начин да компенсирате както на битовите потребители – говоря за бюджетни организации, така и за бизнеса. Защото, вижте, управлението на една държава е до голяма степен, което и да е правителство, не знам какъв е процентът, но огромният процент от своето време е това да минимизира щети от различни кризи дали ще е ковид, дали ще е мигрантска вълна, дали ще е нещо друго. Сега сме пред една безпрецедентна ситуация в световен мащаб, но това не означава, че правителството трябва да абдикира и да търси някаква световна конспирация за това, че всички са срещу, видите ли, срещу това правителство, а да намерите подходящите механизми и хората, бизнесът да усетят, че има някой зад гърба им, а не да тичате след събитията и да изкупувате, да се намесвате в някакъв свободен пазар с това примерно – като пример давам с пшеницата и зърното. Затова, колеги, наистина отговорността е Ваша. Не опозицията е Вашият враг – Вие сте си врагът сам на себе си. Търсете го при Вас – не при нас. Аз си мислех наистина откровено, че бламирането, за да не разглеждаме тази точка вече почти е с цел Вие да предложите нещо по-добро. Само че Вие не предлагате нищо. Вие се чудихте само и само как да не стигнем до тази точка. Е, днес дойде тази точка след два месеца и трябва да Ви кажа, че то вече наистина е закъсняло. Дори и да го приемете, даже мисля, че вече е закъсняло, защото, както казах преди малко, духът от бутилката е излязъл. Така че, колеги, наистина все пак остава малко време, проявете малко разум и покажете, че тази държава не е абдикирала, защото Вие сте тези, които управлявате, Вие носите отговорност и Вие ще си понесете в крайна сметка щетата от това. Вашите избиратели са... не само Вашите избиратели Вие управлявате цялата държава, включително избирателите на опозицията, на управляващите, така че проумейте го това нещо и подкрепете едно, смея да кажа, добро решение, което ще даде глътка въздух на всичките бюджетни организации,

Господин Ненков, Вие казахте много неща, но може би сте пропуснали един от аргументите на управляващите, че може да се подобри енергийната ефективност. Сигурно сте запознати с програми, мерки, които могат да подобрят енергийната ефективност, така че училищата, лечебни заведения, социални домове до два-три месеца да започнат да плащат три пъти по-малко. Надявам се да ги споделите, за да ги чуят тук всички директори на училища, социални домове и лечебни заведения как да подобрят енергийната си ефективност три пъти, защото три пъти са увеличени сметките за ток след компенсациите.

задачата е да живеем на по-тъмно, на по-студено, а може би скоро ще трябва да живеем и на по-гладно, за да може да овладеем и ценовия шок на цените на продуктите от първа необходимост. Аз това разбрах. Как

някаква програма, финансиране, ако щете, именно да се насърчи тази възможност да има по-добра енергийна ефективност? Ами не, няма! Планът за възстановяване е някъде на трупчета, в бюджета няма една стотинка за енергийна ефективност. Сега колегите излизат и казват: ами трябва да има енергийна ефективност. Ама тя не става от само себе си, колеги, просто Вие трябва да направите тази стъпка напред. Една от най-големите Ви грешки е, че спряхте и не сте на път да продължите Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Ето това е една добра мярка, която няма никакъв политически привкус, това е единствено и само в полза на българските граждани, на българския бизнес. Ако бяхте го направили, ако бяхте продължили, ако бяхте измислили дори и по-добър вариант на това нещо, щях да призная: ето това наистина е една добра мярка, която компенсира всъщност високите цени на енергоносителите. Уви! Няма да видим и тази година такава

Господин Председател, дебати, които трябваше да водим преди няколко месеца, се случват чак сега. Изключително притеснително е, защото кризата с цените в енергетиката не е от днес и от вчера, не е даже и от месец От есента бизнесът плаща в пъти по-високи сметки за ток, от есента бизнесът е изправен на ръба. Не знам колко от тук присъстващите си дават сметка какъв геноцид е това за бизнеса. Бизнес, който обхваща както едрите производители или търговци, бизнес, който обхваща и малките семейни фирми. На фона на това мнозинството отказва месеци наред да направи каквото и да е било в тази насока по комисии се коментира, и дотам. За първи път стигаме до този безкрайно закъснял дебат, още по-лошото е, че е с предизвестен край. Не мога да разбера управляващата коалиция по никакъв начин, а и не мога дори да си помисля да я оправдая за цялото това нещо, което прави, освен с една твърдоглавост и това да се докаже, че няма да стане това, което и се предлага от който и да е било друг извън четирите партии, които са явната коалиция. Не е нормално това нещо да се случва, защото, пак казвам, ако донякъде ще Ви разбера, не да Ви оправдая, но ще Ви разбера, че искате да накажете кметовете на ГЕРБ, които са сключвали договори или са правили обществени поръчки, които са в ущърб на бюджетите, и не мога да разбера с твърдото убеждение, когато отказвате да подкрепите бизнеса по никакъв начин. Не мога да разбера и разнобоя във Вашата коалиция, когато единият вицепремиер обяснява и казва, че ще има развитие в ядрената ни енергетика, ще развиваме нови мощности, а в същото време ресорният министър категорично отказва това нещо като обсъждана политика. В крайна сметка ние искаме ли да имаме независима енергетика, или не искаме? Сегашната коалиция иска ли да подкрепи фалиралия бизнес и изчезващия бизнес, или не иска, защото сметките за ток са факт?! Ако може да обясните, че нито един кмет на ГЕРБ не е дошъл да поиска помощ от Вас, как ще обясните на бизнеса, който не може да се справя с три-четири пъти по-високи сметки за ток? Когато говорим за това нещо от тази трибуна, е лесно. Ние сме в залата и си казваме: бизнесът се оправя, цъфти и връзва, такава е ситуацията. Не, не е такава ситуацията. Пак казвам, не е от два или три месеца така. Много преди да се учреди това Събрание, бизнесът е в тежка ситуация – Вие го знаете много добре. Мислите, че когато събирате огромни постъпления от ДДС, това е добре? Не, не е добре, защото инфлацията е в огромни размери. Ако на този етап изцеждате и останалите малко сили в потреблението, в един момент потреблението ще се свие в такъв размер, че ще стане плашещо. Ще стане страшно! Наистина не мога да разбера твърдоглавостта на Вас, при положение че има наистина експерти във Вашата коалиция, и отказвайки диалог, защото вижте, днес говорят 90% от случаите. Опозицията, някои от Вас се изказаха, за да репликират и да скочат да обяснят колко са лоши бившите управляващи – безспорен факт. от ГЕРБ-СДС.) Какво променихте Вие? Абсолютно нищо. Всичкото това нещо, което се случваше през предишните управления, се случва и сега. По никакъв начин не стана някой от Вас да каже: съгласувано с правителството, предлагаме това, ще направим това, имаме такава визия. Нямате визия! Отново нямате визия за абсолютно нищо. Нека някой от Вашата коалиция да стане – тук има на БСП бивши енергийни министри, има специалисти в други области от Вашата не знам, то не е партия, „Продължаваме Промяната“, за „Демократична България“ не коментирам там – там от либерали няма какво да коментирам. Въпросът е обаче какво правите Вие като енергийни експерти, какво предлагате въобще генерално да се случи? Криете се под черджето и обяснявате как всичко е идеално. Не, не е идеално. Имаме вече двуцифрена инфлация, само това, че се хващате за цифрите, отричате, че тя е галопираща. Не, точно такава е. Да, точно такава е – галопираща инфлация имаме! Вие се криете и мислите, че имате малко по-големи постъпления в ДДС и това ще Ви спаси. Не, няма да Ви спаси! Притеснителното и страшното е, че нито един експерт от Вас не стана и не предложи решения. Нямате решения за абсолютно нищо от това, което коментираме в момента, освен да оплювате предишните управляващи. Нищо и никой от Вас не стана да каже: това е нашата визия, това е нашата политика, трябва да я наложим и ще променим това. Не, абсолютно нищо! Напротив, защитавате общностни интереси. Отказвате да преговаряте каквото и да е било или да започнете разговори с Европейската комисия, отказвате да подкрепите бизнеса под всякаква форма, на 1 април изтичат и тези смешни обезщетения, какво правим тогава? Ще си измиете ръцете с предишните управляващи? Да, пак казвам, факт е всичко това, което стана, обаче Вие сте абсолютно същите. Благодаря, господин Ганев. Не подсказвайте, моля, от групата на ГЕРБ. Има ли реплики на това изказване? Не виждам.

Господин Председател, уважаеми колеги! Както знаете, ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепи това предложение. То ни се вижда малко ангро, за колегите канадци – алангро, защото много повече щяхме да се радваме да подкрепим тяхно предложение, направено от техните министри, които в момента са в Министерския съвет, управляват министерствата, имат всички данни, които им позволяват да направят съвсем точни разчети какво, защо, как и колко да се подкрепи, защото в крайна сметка парите не се взимат от дърветата. Да, в Европейската централна банка ги печатат, но не и в нашата българска. Ние винаги прехвърляме от един джоб към друг. Правим едни щети на едно място, намаляваме щети за сметка на друго място. Наистина сме докарали нашия народ до положение, в което нямаме никаква възможност болниците, социалните домове, детските градини, училищата – те имат въпиеща нужда от това, което тук в момента обсъждаме, което са предложили ГЕРБ. Да, чест и почитания, предложили са го с някакви съвсем на едро фиксирани 100% за бюджетните и 75% за бизнеса. Повече бих се радвал, ако видя цифри, например 39,7%, зад които обаче стоят някакви разчети – някой е помислил какво да се направи и как да се направи. Ясно е, предизвестено е това гласуване, но искам да Ви помоля да погледнете догодина по това време, когато най-вероятно ще сме пак на същото място, където сме, защото промяна няма и промяната боксува. В крайна сметка имаме проблеми в енергетиката. Ще имаме проблеми, от които трябва да се пренастрои въобще цялата система – да не става така, че едни олигарси да забогатяват за сметка на всички потребители, за сметка на бизнеса, за сметка на фалиращите бизнеси, които ще затворят, защото няма да могат да намерят клиенти за неконкурентната си продукция. Така че, много Ви моля, ако поне някакъв малко от малко разум е останал в главите на коалицията, да помислите какво правите и наистина да приемете това предложение.

за да може да се види днес кой по какъв начин подпомага обществеността обществеността чрез общините и общинските предприятия и социалните домове в България. Това ми е процедурата. Ще си позволя да се извиня на госпожа

ако съм Ви засегнал, се извинявам, ако съм казал нещо, което не е истина, също се извинявам. Смятам, че не съм прикачил някакъв прякор към господата тук.

Да включим камерите на БНТ 2 и съответно да се включи пряко излъчване от БНР на гласуването по тази точка. Моля, процедура гласуване.

Преминаваме към гласуване на Решението за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер на небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването. Колегата онлайн

Колегата онлайн – Калин Иванов? КРИСТИАН ВИГЕНИН: Гласували общо 194 народни представители: за 89, против 9, въздържали се общо 96. Предложението не е прието.

ВИГЕНИН: Гласували общо 199 народни представители: за 86, против 8, въздържали се общо 105. Предложението не е прието.

Доклад на Комисията по здравеопазването. Кой ще го представи?

BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH и на Двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина,

На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването, доктор Петър Грибнев, представители на Министерството на здравеопазването, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.“ Няма да чета конкретиката, ще Ви я предоставя. „Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: за 15, против няма, въздържал се 1, Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH и на Двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина, № 47 202-02-1, внесен от Министерския съвет

На свое редовно заседание, проведено на 2 февруари 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19,

На заседанието присъстваха от Министерството на здравеопазването: доцент доктор Любомир Бакаливанов – заместник-министър, госпожа Катя Ивкова – директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“, и госпожа Полина Денчева – началник-отдел в дирекция „Правна“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Любомир Бакаливанов, който посочи, че споразуменията подлежат на ратификация и предвиждат Република България да дари на Соmirnaty със срок на годност 31 март 2022 г., произведена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH. България е предприела действия по дарения на излишни количества ваксини с цел да се предотврати унищожаването на пандемична ваксина поради неусвояване и да се подпомогне осигуряването на равен достъп в световен мащаб до ваксини срещу коронавирус. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Николина Ангелкова, Анна Александрова, Крум Зарков и Андрей Михайлов.

Госпожа Николина Ангелкова посочи, че е необходима информационна кампания за насърчаване на ваксинацията. Госпожа Анна Александрова заяви, че няма да подкрепи предложения законопроект, при положение че се планира бюджет за закупуване на нови ваксини, а едновременно наличните се даряват. Господин Крум Зарков отбеляза, че

В резултат на проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси с 12 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Тристранно споразумение

разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH и на Двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина, № 47 202-02-1, внесен от Министерския съвет на 26 януари 2022 г.“ Благодаря, господин Кьосев. Откривам дискусията по Проекта. Не виждам. Закривам дискусията. Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH и на Двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина,

Колегата онлайн, господин Калин Иванов, как гласувате? изчакаме още малко, моля да поканите колегите, които са в коридора. За съжаление, гласът на господин Минчев няма да помогне в случая. Отменете гласуването. Дискусията е закрита. Предлагам гласуването да протече в утрешния ден. Това ще го уточним с председателя на Народното събрание, като той би могъл евентуално да го предложи като точка в дневния ред утре, с което да започнем деня. Преди да приключим, трябва да прочета съобщението за парламентарния контрол на 11 март 2022 г. Утре ще отговарят следните представители на правителството: - заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев ще отговори на три въпроса от народните представители Александър Иванов и Тома Биков; Цончо Ганев; и Николина Ангелкова и на едно питане от народния представител Зорница Стратиева; заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще отговори на един въпрос от народния представител Евгения Алексиева; - заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще отговори на три въпроса от народните представители Илин Димитров – два въпроса; и Емил Георгиев; - министърът на образованието и науката Николай Денков ще отговори на четири въпроса от народните представители Веска Ненчева – два въпроса; Ирена Анастасова; и Андрей Чорбанов; министърът на външните работи Теодора Генчовска ще отговори на един въпрос от народния представител Александра Корчева; - министърът на отбраната Драгомир Заков ще отговори на четири въпроса от народните представители Петър Петров; Иван Тотев и Стефан Шилев; и Христо Гаджев – два въпроса; министърът на културата Атанас Атанасов ще отговори на пет въпроса от народните представители Красимир Вълчев; Стефан Шилев; Явор Божанков; Бойко Клечков; и Мартин Димитров и Георги Ганев; министърът на енергетиката Александър Николов ще отговори на четири въпроса от народните представители Стоян Таслаков; Петър Куленски; Рамадан Аталай, Станислав Анастасов и Фатме Рамадан; и Мартин Димитров; министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще отговори на един въпрос от народния представител Бранимир Балачев; - министърът на правосъдието Надежда Йорданова ще отговори на един въпрос от народния представител Десислава Атанасова и на едно питане от народния представител Елена Гунчева; министърът на здравеопазването Асена Сербезова ще отговори на два въпроса от народните представители Костадин Ангелов; и Кирил Симеонов и на едно питане от народния представител Джевдет Чакъров; министърът на земеделието Иван Иванов ще отговори на четири въпроса от народните представители Петър Петров; Бойко Клечков; Елхан Кълков; и Зорница Стратиева, Александър Дунчев и Мирослава Петрова;

поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Владимир Маринов към министъра на земеделието Иван Иванов; - четири въпроса от народния представител Благовест Кирилов към министъра на електронното управление Божидар Божанов.